poslanička grupa SVM će u danu za glasanje podržati Predlog odluke o izboru predsednika i četiri člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, iz nekoliko razloga. Posebno naglašavam razlog jačanja institucionalnih kapaciteta, jačanje pravnog institucionalnog okvira monetarne politike.Želeo

Sigurni smo da će predloženi sastav Saveta guvernera Narodne banke Srbije kao deo tima guvernera Jorgovanke Tabaković ustrojiti rad banke na način da može u svakom trenutku profesionalno odgovoriti finansijskim i monetarnim izazovima, a shodno međunarodnim standardima, kao i da će nastaviti da unapređuje reputaciju bankarskog sistema koja skoro nije ni postojala pre 12 godina.Dopustite mi da kao lokalni patriota budem i malo neskroman. Možda razlog uspešnog rada Narodne banke Srbije leži u činjenici da je guverner Jorgovanka Tabaković iz Vojvodine,

a Đorđe Vajfert je transformisao Narodnu banku u emisionu ustavnu Kraljevinu SHS.Kada govorimo o reputaciji bankarskog sistema dovoljno je da pogledamo 12 godina unazad,

Veća isplativost i štednja u domaćoj valuti u odnosu na štednju u evrima, osim viših kamatnih stopa na dinarsku štednju i neoporezivanja prihoda od kamate na dinarsku štednju, nasuprot oporezivanju prihoda od kamate na deviznu štednju po stopi od 15 %, doprinela je dostignutoj i održanoj makroeonomskoj i finansijskoj stabilnosti u proteklim godinama. U 2024. godini ispunjen je jedan od ključnih strateških ciljeva naše zemlje, a to je dobijanje kreditnog investicionog

Zakonom o Narodnoj banci utvrđen organ koji vrši niz važnih poslova i u skladu sa tim raspolaže odgovarajućim važnim ovlašćenjima i, između ostalog, donosi najvažniji opšti akt banke – Statut Narodne banke Srbije, utvrđuje režim kursa dinara, donosi strategiju upravljanja deviznim rezervama, donosi fiskalni finansijski plan NBS, usvaja godišnje finansijske izveštaje itd.Treba naglasiti, od nastanka u prethodnih 141 godinu članovi različitih odbora i Saveta NBS uvek su bili predstavnici privredne, trgovačke i bankarske elite. Nakon donošenja Ustava, u prethodnih 15 godina razmatrali su se različiti modeli, bilo je mišljenja koja su se protivila formiranju Saveta guvernera, da Srbija do ulaska u Evropsku monetarnu uniju treba da ima jakog guvernera. Mislim da je važno da smo usvojili praksu većine evropskih država i da je ustanovljen Savet kao kolektivno telo koje može da doprinese izbalansiranju odluke.Kada

Jedan od najuticajnijih ekonomista 20. veka, u pet mandata čelnik američkih federalnih rezervi, Alen Grinspen je rekao, kao mlad ekonomista je izjavio da je formiranje sistema federalnih rezervi bila jedna od najvećih katastrofa u američkoj istoriji. Naravno, menjao se, kao što se menjao i svet druge polovine 20. veka. Iako na vodećoj poziciji najmoćnije centralne banke u svetu, morao je da prihvati činjenicu da mora da poštuje pravila zajedničkog rada, pa je jednom prilikom kada je ideju o unapređenju određenih statističkih procedura izneo pred FEDEL, Savet guvernera mora da se pomeri sa činjenicom da ne može to sam da uradi, iako je to želeo, već to mora biti zadatak celog tima.

državne, društvene javne svojine, u ratnim okolnostima, okolnostima hiperinflacije. Sve se menjalo, osim činjenice da je usled društvenih turbulencija nepoverenje građana prema dinaru bilo visoko, da su građani uvek štedeli više u stranim valutama nego u dinarima.Ono što se promenilo u proteklom periodu i uvereni smo da će novi Savet nastaviti tu politiku je konstantan godišnji rast dinarske štednje. Krajem 2024. godine dinarska štednja stanovništva dostigla je 191,2 milijarde dinara, što predstavlja rekordni godišnji rast od 53,3 milijarde dinara i povećanje od 38,6%, u odnosu na 2023. godinu, kada je dinarska štednja iznosila 138 milijardi dinara.Prva pisana informacija o potrebi osnivanja Narodne banke je objavljena 1854. godine u „Novinama srpskim“, u članku „Današnja novčana kriza“. Dakle, vidimo da je od samog početka rad banke pratila novčana kriza i tražili su se odgovori na tri ključna problema – kriza, stabilizacija i inflacija.Za poslaničku grupu Savez vojvođanskih Mađara je od posebnog značaja da je, poštujući zakonom propisanu ulogu Narodne banke, Narodna banka uspela da, pored obaranja stope inflacije i održavanja monetarne stabilnosti u prethodnom periodu, zatvori insolventne banke, na način da ne ugrozi stabilnost bankarskog sistema. Takođe, više puta je uspela da odbije napade špekulanata, koji su pokušali da obore kurs dinara i na takav način da ostvare ekstra profite.Uspešnost Saveta guvernera i guvernera Narodne banke se ceni upravo kroz odgovore na problem stabilizacije inflacije, a važan razlog zbog kojeg će Savez vojvođanskih Mađara podržati izbor predsednika i članova Saveta guvernera je taj da je gospodin Ivan Nikolić u prethodna dva mandata, zajedno sa guvernerom, uspeo da ojača finansijsku stabilnost i olaška otplatu kredita. Privremeno su ograničene kamatne stope na stambene kredite, aktivno se pomagalo korisnicima finansijskih usluga. Platni sistemi su funkcionisali bez prekida, uz redovno izvršavanje svih transakcija, ojačan je Dina kard sistem. Banke su obavezne da sprovedu dinarizaciju kredita, umanjene su naknade za transfer sredstava i uskoro će biti uvedene i elektronske menice.Kreditna politika je jedna od ključnih politika, koju prethodnu 141 godinu uređuje Narodna banka Srbije. U 1. članu zakona po kome je osnovana, utvrđeno je da se pokreće rad Privilegovane narodne banke, u cilju da se jeftinim kapitalima i dobro uređenim kreditom trgovina i radinost u Kraljevini Srbiji unapredi.I danas, setom finansijskih zakona, koje je pripremila Narodna banka, a koji su na dnevnom redu ove sednice Narodne skupštine, za buduće korisnike stambenih kredita predviđena su rešenja kojima se ograničavaju kamatne stope i kamate na kreditne kartice. Takođe, propisana su i ograničenja na kamatne stope u slučaju gotovinskih i potrošačkih kredita.Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, o kojem smo raspravljali prošle nedelje, propisane su mere zaštite korisnika kredita, propisana je obaveza banke da korisnicima koji imaju problem u otplati stambenih kredita ponudi dve opcije kao olakšice. nekretnina dužnika se neće oduzeti automatski, već je ustanovljen rok od 60 dana da je oni sami prodaju, a ako ne uspeju, mogu predati nekretninu banci, čime se smatra da je obaveza izmirena.Sve predložene izmene znače dalje usklađivanje naše monetarne politike sa Poglavljem 17 – Ekonomska i monetarna politika, što je, između ostalog, i od posebnog značaja za realizaciju reformske agende.Početkom oktobra 2024. godine, Vlada Srbije je usvojila Reformsku agendu, kojom je predstavljen jasan plan povlačenja sredstava u okviru instrumenta za reformu i rast za Zapadni Balkan. Za nas je jedna od najaktuelnijih tema pristupanje Republike Republike Srbije jedinstvenom području za plaćanje u evrima – SEPA.Da bi se država priključila SEPA-i, mora da se u pravnom i tehničkom smislu uskladi sa propisima Evropske unije u oblasti platnih sistema i platnih usluga, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, poslovanja banaka, zaštite konkurencije, zaštite podataka o ličnosti.Imajući sve navedeno u vidu, poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara podržava i predloženi set finansijskih zakona, koje je pripremila Narodna banka Srbije, jer je za Srbiju pristupanje SEPA od velikog značaja. Postaćemo deo panevropske inicijative, u koju je uključeno 36 država, kroz koju se pojednostavljuju, ubrzavaju i harmonizuju elektronska plaćanja, uz znatno smanjenje troškova.Narodna banka je temeljno radila na pripremi. Srbija već sedam godina ima instant platni sistem u kome se finansijske poruke razmenjuju po istom standardu koji se koristi i u SEPA. U oktobru prošle godine Narodna banka Srbije je uputila Nacrt aplikacije za priključivanje Republike Srbije u SEPA područje na preliminarno mišljenje Evropskoj komisiji i Evropskom platnom savetu. Odluka Evropskog platnog saveta se očekuje tokom ovog meseca.Zašto

koje su deo sistema SEPA. Ako se snize troškovi novčanih doznaka za oko 3%, to će dovesti do uštede od pola milijarde evra na nivo Zapadnog Balkana.Veze Narodne banke sa evropskom monetarnom tradicijom nisu nove. Privilegovana Narodna banka Srbije je osnovana kao šesnaesta centralna banka u svetu i možemo reći da smo se prvi put Evropi Evropi predstavili u tadašnjem procesu usaglašavanja sa evropskim bankarskim i fiskalnim politikama.Budući da biramo novi sastav Saveta guvernera, mislim da je pravi trenutak da podsetim na nekoliko tema koje sam pominjao pominjao prilikom rasprave o budžetu Republike Srbije i o finansiranju deficita.Naime, u Zakonu o budžetu je navedeno da potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita Ministarstvo finansija planira da obezbedi iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada, kroz emitovanje državnih hartija. Svi mi znamo da građani naše zemlje trenutno mogu kupovati državne papire na veoma komplikovan i skup način.Predlog poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara je da Ministarstvo finansija izdaje posebne obveznice koje prate inflaciju i koje mogu kupiti državljani naše zemlje, odnosno fizička lica. Kupovinu državnih obveznica treba obaviti kroz trezor, sa minimalnim troškovima i bez naknade za vođenje namenskih tekućih računa i bez poreza našim građanima koji su spremni da finansiraju javni dug.Naime, ako je većina javnog duga u rukama naših građana, onda to obezbeđuje stabilnije finansijsko tržište i za vreme eksternih događaja, kao što je bila pandemija ili svetska ekonomska kriza, a pored toga minimizira se mogućnost napada inostranih spekulanata na dinar.Sa druge strane, mišljenja smo da je bolje platiti kamatu našim građanima, koji veruju u našu politiku i kupuju državne papire i koji će ih potrošiti u zemlji, nego inostranim spekulantima. Susedne zemlje već praktikuju takve načine prodaje državnih papira građanima. Mislim da je saglasno stavovima naše poslaničke grupe i rešenje o uvođenju prava Narodne banke na preču kupovinu zlata, koje je dobijeno eksploatacijom rudnih bogatstava Srbije. To za nas znači da je prioritet državne politike očuvanje prirodnih resursa Srbije i da se uz poštovanje tržišnih principa, uzimajući u obzir cene zlata na svetskom tržištu, radi na uvećanju deviznih rezervi.Takođe, rezervi.Takođe, izuzetno je bitno da je Narodna banka Srbije i tokom 2024. godine nastavila da uvećava zlato u deviznim rezervama, ukupno za 8,1 tonu na rekordnih 48 tona. Uz rast cene zlata na svetskom tržištu, vrednost zlatnih rezervi dostigla je vrednost od 3,9 milijardi evra, što predstavlja oko 13% deviznih rezervi.

evra.Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara ova zakonska rešenja vidi kao jedan od načina jačanja snage i suverenosti države. Za našu poslaničku grupu je važno da je merama Narodne banke u efikasnoj koordinaciji sa fiskalnom politikom ojačana vitalnost naše ekonomije i obezbeđen prostor za njen dalji rast.U uslovima izazovnih međunarodnih okolnosti u kojima se suočavamo sa energetskom, ekološkom, imigrantskom, bezbednosnom krizom i smanjene eksterne tražnje ukupna ekonomska aktivnost u Republici Srbiji u 2024. godini merena realnim kretanjem BDP zabeležila je rast od 3,9% u odnosu na 2023. godinu. Poređenja radi u 2023. godini BDP je drugu godinu za redom rastao po stopi od 2,5%. Ne treba zaboraviti da je bruto priliv stranih direktnih investicija u 2024. godini iznosio 5,2 milijardi evra, dok je neto bio 4,6 milijardi, nešto veći u odnosu na prethodnu godinu kada je bio 4,5 milijardi 2024. je bila sedma od poslednjih osam u kojoj je NBS bila neto kupac deviza u ukupnom iznosu od 11,6 milijardi evra, a krajem prošle godine bruto devizne rezerve su bile na na do sada nezabeleženom nivou od 29 milijardi evra. Nastavak visokog priliva stranih direktnih investicija doprinosi rastu produktivnosti, zaposlenosti i konkurentnosti naše privrede.Stopa zaposlenosti se povećava u pravnim licima, odnosno privrednim društvima je bilo 1.900.430 zaposlenih, što u odnosu na 2023. godinu predstavlja povećanje od 0,3%. Budući da NBS ne može direktno da daje kredite privrednim subjektima, naš predlog je da NBS sredstva pozajmi poslovnim bankama i da limitira maksimalnu kamatnu stopu na nivou 2,5% pa da umesto kupovine visoko likvidnih hartija od vrednosti poslovne banke iz tih sredstava pokrenu program razvoja privrede i zelena ulaganja.Narodna banke Mađarske uspešno je pokrenula sličan program pre 11 godina malim i srednjim preduzećima i svake godine ponavlja konkurs. Za poslaničku grupu Savez vojvođanskih Mađara je ključno da NBS predstavlja simbol monetarne suverenosti, a monetarna suverenost je temelj i ekonomske i političke suverenosti jedne zemlje.Sigurni smo da će Savet guvernera kreirati mere, strategije i planove koji će značiti garanciju nezavisnog i samostalnog vođenja monetarne politike i čuvati političku suverenost Srbije u procesima pristupanja i pridruživanja EU. Zbog svega napred

koleginice i kolege, najpre da kažem da će Socijaldemokratska partija Srbije podržati predlog da Nevena Đurić bude potpredsednik Narodne skupštine i nadamo se da će sa tog mesta učestvovati u radu takvih sednica gde će i ona ali i drugi poslanici poštovani Ustav, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik o radu i Kodeks ponašanja.Namerno ističem Poslovnik o radu i Kodeks ponašanja jer smo bili svedoci da je na prvoj sednici ovog prolećnog zasedanja bila takva situacija da određeni poslanici nisu shvatili Skupštinu kao hram demokratije, kao najvažniju instituciju u našem sistemu podele vlasti, već kao poligon za jedan neprimeren obračun sa političkim neistomišljenicima.Uvek govorim da političke partije treba da suprotstave svoje ideje, da suprotstave svoje programe, ali pojedine naše kolege iz redova opozicije su tog dana uveli u politički život i u parlament jedan sasvim neprimeren i neprikladan oblik političke borbe.Koliko god da smo politički protivnici, imamo različite programe, nikoga ne smatram za biološkog protivnika. Nažalost, upravo tog dana 4. marta ovde su od strane poslanika opozicije poleteli suzavci i dimne bombe prema poslanicima vlasti. Nikada neću moći da razumem da neko fizički nasrne na kolegu sa kojim deli isti radni prostor, samo zbog toga što ima različito mišljenje, samo zbog toga što zastupa različit politički stav.Podsetiću da sam pre oko godinu dana, prilikom izbora predsednice Narodne skupštine u najboljoj meri rekao da treba da poštujemo jedni druge, da treba da čuvamo dostojanstvo Narodne skupštine, da to sve treba da radimo zbog građana Srbije koji su glasali za nas. Takođe, tada sam i podsetio sve da su nekada poslanici bili čuveni pisci, Dobrica Ćosić, Ivo Andrić, da je potpredsednik Skupštine bio Josif Pančić. Pitam se sada šta bi bilo, odnosno kakav bi primer i model ponašanja oni ostavili u svom vremenu u kome su živeli da su se ponašali kao pojedini poslanici pre neki dan.Sa druge strane, drago mi je što smo svi zajedno iz vladajuće koalicije uspeli da održimo sednicu i što smo uspeli da je privedemo kraju. Naša obaveza i zadatak jeste da posle svega sačuvamo ugled Narodne skupštine, da vratimo poverenje građana u parlament ma koliko neko pokušavao da ga diskredituje.Mi moramo da insistiramo na jednom zavidnom nivou političke kulture kako i dolikuje parlamentarizmu, a ako želimo da ovu instituciju krasi dostojanstvo onda svi poslanici moraju da se ponašaju u skladu sa tim principom. Bilo je neprimerenog ponašanja i pre ovog incidenta u Skupštini, bilo je neprikladnih govora, ali zaista imam utisak da sve ovo što se pre toga dešavalo i što se dešavalo tog dana da ne može da se poredi, da ovo pre toga dođe kao koncert Bečke filharmonije u odnosu na ono šta smo doživeli tog 4. marta ovde u Skupštini.Svi mi iz vladajuće koalicije već mesecima govorimo i poslanici ovde u Skupštini i članovi Vlade i predsednik Republike, govorimo da treba da se okrenemo dijalogu. Govorimo da treba da se spusti tenzija i da je neophodno da vodimo dijalog da bismo prevazišli sve nesuglasice koje imamo, da bi naše društvo nastavilo da se kreće progresivnim putem. Svako pitanje se rešava u institucijama, ne na ulici, između ostalog i Skupština je jedna od institucija gde možemo da rešavamo otvorena pitanja.Upravo

i to nasilje kao i svako drugo nasilje. Pozivamo još jednom sve da se okrenu razgovoru, jer jedino razgovorom možemo da rešimo sva pitanja.Kada govorimo o zahtevima da vidimo onda, da sednemo, da vidimo ako zaista ima nešto što nije ispunjeno, da vidimo šta to nije ispunjeno, na koji način treba da se ispuni. Dakle, mesto za razgovor su institucije i nikako ulica, ulica jedino može da posluži kao oblik političkog pritiska, ali moramo da budemo svesni da i najkompleksnija pitanja na kraju krajeva moraju da se rešavaju dijalogom i moraju da se završe nekim razgovorima.Svako od nas u ovoj situaciji treba da pokaže odgovornost, ali očigledno da nije dovoljno da samo jedna strana u ovom slučaju vladajuća koalicija koja nudi dijalog. Mi moramo zajedno da promovišemo vrednosti na kojima želimo da gradimo naše društvo. Mi moramo zajedno da unapređujemo rad institucija.Podsetiću da nikada vladajuća koalicija nije bežala od diskusije, nikada nismo bežali od dijaloga. Pre skoro dve godine upravo smo ovde skoro mesec dana diskutovali na sednici koja se dogodila posle tragedije u Ribnikaru, koju je tražila opozicija i tada smo otvoreno razgovarali o svim pitanjima. Pre šest meseci, takođe na inicijativu opozicije sazvana je sednica Narodne skupštine gde smo svi mogli da iznesemo svoje stavove i gde smo otvoreno razgovarali o pitanju litijuma. Zato kažem da svi treba da budemo odgovorni i mi prema našem poslu, ali i ostale institucije u državi i ostale profesije treba da budu odgovorne i prema svom poslu i prema državi i prema građanima. Ne smemo da dozvolimo, odnosno niko ne sme da dozvoli da upadne u zamku, da ga ponese određena atmosfera ili vruće glave i da na taj način nanesemo dugoročnu štetu našem društvu.Pošto danas biramo i članove skupštinskih odbora i delegacije, želim da se osvrnem i na tu temu i da kažem da u vremenu jednog turbulentnog međunarodnog ambijenta svaki segment spoljne politike je važan. Tako je važna i parlamentarna diplomatija još više, čini mi se, dobija na značaju nego ranije. Rad parlamentarne diplomatije u eri složenih i osetljivih međunarodnih okolnosti je važan i važno je da donosimo mudre odluke i da ostvarujemo uspeh i pobede na međunarodnom planu.Rezultat jedne od takvih odluka i jednog posvećenog rada jeste i rezultat naše parlamentarne delegacije pre dve sedmice u Parizu, na političkom Komitetu Skupštine Saveta Evrope. Mi smo govorili ovde o tome, ali baš namerno danas želim da istaknem taj uspeh delegacije, da bih pokazao značaj parlamentarne diplomatije za ostvarivanje nacionalnih interesa.Za nas iz Socijaldemokratske partije Srbije je najvažnije da sačuvamo mir, da obezbedimo stabilan sistem, sa jasnom vizijom progresa na svakom polju i da time pošaljemo poruku da smo država koja je i dalje okrenuta razvoju.Zašto je važno da sačuvamo stabilnost? Zato što je naglašena povezanost između političkog okruženja i međunarodnog biznisa, međunarodnog poslovanja. Moramo da imamo stabilnost ako želimo da i dalje imamo atraktivno tržište, da i dalje respektabilne međunarodne kompanije ulažu u Srbiju. Zadatak svih nas je da vodimo računa i o građanima, ali kada govorimo o privredi, da vodimo računa o uslovima privređivanja i o preduzeću.Još jednom, bez obzira na sve što se dešavalo u ovoj Skupštini, na sve incidente, nastavićemo da radimo i da promovišemo duh tolerancije u parlamentu, da sačuvamo ugled i dostojanstvo Skupštine, jer to je najmanje što dugujemo građanima Srbije koje predstavljamo ovde. Hvala. Hvala.Reč ima narodni poslanik Risto Kostov. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, nemojte da mi zamerite što ću ovaj tekst držati ispred sebe, jer dva su osnovna razloga. Ciceron mi je tek dalji rođak, a u mladosti sam slušao Fidela Kastra, on je umeo da govori do sedam sati, pa bih uštedeo vaše vreme.Dozvolite mi, pre svega, da u ime PUPS-a, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, uputim najdublje saučešće porodicama stradalih i makedonskom narodu povodom nezapamćene tragedije u Kočanima, gradu koji je do pre samo nekoliko dana gotovo u celom svetu bio prepoznatljiv po kočanskom orizu, odnosno pirinču visokog kvaliteta, a sada, nažalost, po tragediji koja je odnela 59 mladih života.Dobio sam ogroman broj poruka od građana Severne Makedonije kojima se zahvaljuju predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, zatim ministarstvima, lekarima i kompletnom medicinskom osoblju, svima koji pomažu, zahvaljuju se srpskom narodu na iskrenoj solidarnosti i pomoći da spasu mlade živote građana našeg južnog suseda. Kamo te sreće, bilo bi neuporedivo bolje da sada nismo u prilici da im se revanširamo za krv koju su dobrovoljci iz Makedonije dali u vreme bombardovanja 1999. godine i da se ta tragedija u Kočanima uopšte nije dogodila, a ni ona iz 1999.

poslao je predsednik gradskog odbora Pančevo, Vladimir Đurica. Ona glasi: "Danas smo u ime gradskog odbora PUPS Pančevo upisali izjave saučešća

bih da se osvrnem na aktuelne tačke dnevnog reda današnje sednice. Reč je o predlozima za važne funkcije, počev od izbora potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije, preko tri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći, zatim o predlogu da izaberemo predsednika i četiri člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije itd. PUPS će podržati sve predloge koji su danas na dnevnom redu. Kratak komentar samo o nekim predloženim kandidatima.Drago mi je što ćemo za potpredsednika Skupštine Srbije imati još jednu mladu profesorsku matematike, njoj je samo 32 godine. Podržaćemo i kandidate za izbor tri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći na period od pet godina, Biljanu Makević, Goranu Kukrika Jovanović i Luku Miloševića. Posebno izdvajam izuzetno bogato međunarodno iskustvo gospođe Biljane Makević.I beogradski podaci dr Ivana Nikolića su za poštovanje. Njega je Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predložio za predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Pored toga što je gospodin doktor Ivan Nikolić prvi put za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije izabran 2012. godine, pažnju mi je privukao podatak da je završio kurs Međunarodnog monetarnog fonda, finansijsko programiranje i politika i da je bio na stručnom usavršavanju u SAD i Narodnoj Republici Kini.Vratio bih se na podatak da je koleginica Nevena Đurić, buduća potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije, izuzetno mlada. Misao je brža od svega, najbrža i rađa asocijacije, a navešću samo dve. To mene neodoljivo podseća na prosek godina dobitnika "Kuća na selu" koju u ime države Srbije dodeljuje Ministarstvo za brigu o selu. Do sada je dodeljeno 3.520 kuća a krov nad glavom je dobilo 16 hiljada mladih ljudi. Njihov prosek života je ispod 30 godina, trećina je prešla iz grada u selo a 90% njih ima visokoškolsko obrazovanje. Konkurs se nastavlja i ove godine, a to je izuzetno značajno za Srbiju i sa demografskog i sa ekonomskog, ali pre svega sa vojno-bezbednosnog stanovišta, da nam pojedini predeli Srbije ne ostanu prazni.

sam već pomenuo taj odbor, čiji sam član, da podsetim da smo do sada održali 19 sednica i tri javna slušanja o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, a uskoro nam predstoji još jedno u Novom Sadu.Na sednicama Radne grupe za unapređenje izbornog procesa krenuli smo i razgovarali u demokratskoj atmosferi, uz poštovanje kulture dijaloga. Nismo uspeli da se dogovorimo, mi imamo jedan predlog, tako da na javnim slušanjima u ponudi imamo dva predloga, predlog Pavla Dimitrijevića, odnosno CRTE i predlog dr Uglješe Mrdića. CRTA nije napravila ni jedan korak ka približavanju stavova, smatrajući da je njihov predlog sveto pismo i ne može da se menja i dopunjuje, dok je Uglješa Mrdić dva puta to učinio.Dakle, upućen nam je ultimatum koji nismo mogli da prihvatimo. U tom finišu razgovora dogodio nam se Trojanski konj. Konkretno, CRTA je predložila da Komisija za kontrolu izbora ima devet članova i, gle čuda, od toga tri člana iz opozicije, tri člana iz redova nevladajućih organizacija i tri člana iz vladajuće većine.Poštovane koleginice i kolege, narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, svakome je jasno da tu nešto veliko krupno nije u redu. S obzirom da nevladine organizacije i opozicija najčešće imaju identičan, u stvari, isti vrednosni stav o političkoj stvarnosti i političkom životu, to nije 3 - 3 - 3, već faktički 6 - 3 za opoziciju i nevladine organizacije.Već sam pitao gde ste, dame i gospodo, videli da se Dunav uliva u Savu. Nevladine organizacije i opozicija sada ne koriste svoje demokratsko pravo da učestvuju u javnim slušanjima.Na kraju, podsećam da sam više puta postavio sledeće pitanje.

nekoliko nedelja nije bilo odgovora, ne znam da li su nevladine organizacije pravovremeno prenele to moje pitanje ODIHR-u, da bi na jednoj sednici u internet komunikaciji njihov predstavnik, gospodin Raul priznao da ODIHR nema preporuke za KiM. Pre više od mesec dana jedan od direktora ODIHR-a na sastanku u ovoj zgradi izjavio je da ODIHR nema preporuke za Srbe na KiM, da su prisutni u više od 120 zemalja, ali da svoj posao rade na osnovu preciznih ovlašćenja. Dakle, očigledno nemaju takvo ovlašćenje. Toliko o demokratiji, pristrasnosti i dvostrukim aršinima.Dakle, PUPS, Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, koja ove godine beleži 20 godina od svog osnivanja sa svojim članstvom u 145 odbora širom Srbije na čelu sa predsednikom Milanom Krkobabićem snažno i nedvosmisleno podržava sve napore za očuvanje nacionalne i državne stabilnosti i napretka Republike Srbije. Zahvaljujem.

je imao nadahnuto izlaganje, u jutarnjim satima je bio i duhovit, ali uprkos vrlo efektnoj retorici u nekim bitnim elementima ja ne delim njegove ocene političkog događaja od 15. marta, odnosno od onoga što se dogodilo u subotu. Objasniću to odmah i nešto kasnije ću objasniti jedan detalj gde se ne slažem sa ocenama koje je dala u prepodnevnoj raspravi potpredsednica Paunović.Dakle, 15. marta, odnosno u subotu po meni imamo dve ključne političke poruke. Jedna je da su i studenti protiv vaninstitucionalne promene vlasti, da su daleko najveći broj građana koji je bio na skupu i koji se razišao na njihov poziv da je skup završen protiv vaninstitucionalne promene vlasti, vladajuća grupacija je protiv vaninstitucionalne promene vlasti, MI- Glas iz naroda je protiv vaninstitucionalne promene vlasti i pojedini poslanici. Dakle, dobili smo jedinstvo protiv ovih koji su hteli da zapale Skupštinu, koji hoće da sruše državne institucije, protiv svih proglasa, „Kreni – promeni“ i ostalih koji žele da bude tuče, svađe i nelegalnih postupaka kojima bi se neko dočepao vlasti.Dakle, dobili smo jedan nukleus zajedništva koji prethodno nije postojao. To je jedna poruka.Druga poruka koja je izuzetno važna zbog atmosfere i broja, za koji niko ne spori da je izuzetno veliki. To je poruka vama u vladajućoj grupaciji da ovako kako ste do sada vladali nije dobro za za jedan značajan broj ljudi, veoma značajan broj ljudi nije dobro i šalje vam se poruka upravo u oblasti kriminala i korupcije i upravo u oblasti kadrovskih rešenja. Predsednik Vučić kaže da pola Vlade treba da se menja.Dakle, sa 12 godina vladanja naravno da je to odgovornost vladajuće grupacije. Da li su prethodni bili korumpirani, da li su razrađivali mehanizme kriminala i korupcije? Pa, nesporno. Apsolutno nesporno, ali posle 12 godina to je vaša odgovornost i vi morate, ne morate, ali bi bilo na veliku korist građana da od danas pa u buduće bitno drugačije sami vodite te poslove. To pred nas sve postavlja jedan zahtev da razmišljamo naročito u oblastima transparentnosti svih oblika trošenja državnih para.Ovde u parlamentu treba da razmislimo, ako bude prilike, ako se ne bude išlo na vanredne izbore, to je opet samo pitanje vladajuće grupacije da li hoće Vladu ili vanredne izbore, to je vaše, ali šta treba promeniti da ne dolazimo u situaciju da su nam ugovori o stranim ulaganjima zacrnjeni, da imamo problema oko finansijskih podataka kako se to finansira, itd. To moramo da menjamo i moramo da menjamo u kontrolnim organima ono što inače DRI radi, da prati. Ne kad da prati. Ne kad se nešto dogodi, pa unazad, nego dok se događa kroz sve organe.Imamo, dakle, dve vrlo važne stvari koje su se dogodile koje su pozitivne, ali imamo zaista pokušaj rušenja države Srbije. To nije većinski studentski deo. Dakle, da li i tu ima ubačenih elemenata koji žele? To je nesumnjivo, ali to nije većinski.Ono što mene brine kada čujem te mlade ljude na televizijama koji kažu – mi smo apsolutno protiv nasilja, to je što oni ne razumeju, čini mi se da najiskrenije ne razumeju da je blokada fakulteta nasilje. Izgleda da tamo profesori i dekani koji to treba da ako im već nije jasno objasne rade suprotno. Za gospodina rektora sam siguran da doliva ulje na vatru ne bi li bilo sve gore i gore. To sam siguran, prema njegovim javnim nastupima. Zašto oni to ne razumeju, to je meni neshvatljivo, i tu se sad sa koleginicom Paunović ne slažem. Ona je rekla – zadatak rektora i dekana je da vode računa i o ovim studentima koji žele da studiraju. Ne, zadatak rektora i dekana je da samo vode računa o onima koji žele da studiraju jer je to ljudsko pravo zagarantovano Ustavom i bezuslovno se mora obezbediti svakom studentu koji hoće da studira da može da studira.Pod b) može da se razmatra da li neki fakulteta želi da prihvati neke plenume sa nekim savetima, ali ne u blokadi fakulteta, nego kad nema blokade fakulteta studenti ne žele da se organizuju na zakonom predviđen način, nego imaju neku želju da svoje interese i na neki drugi način rade, ali bez blokade nastave.U ozbiljnom smo problemu kada smo došli do toga da veliki broj nastavnika u srednjim i osnovnim školama, ne mislim da je većina, ali zabrinjavajuće veliki broj nastavnika takođe primenjuje nasilje u još gorem obliku prema deci koja žele da se obrazuju i prema roditeljima koji žele da im se deca obrazuju a ne mogu.Studenti, nastavnici i svi drugi, nije teško razumeti kad primenjujete nasilje, vi ćete rađati tenzije i potencijalna nasilja dalja onih koji neće to vaše nasilje više da trpe.Dakle, imali smo danas taj najflagrantniji oblik, sad bukvalno neko ušao i studenta bukvalno fizički oštetio, ugrozio, ne znam sad tačne podatke. Ali, nije samo to. Tu ima jedna potpuna neprihvatljivost ismevanja studenata koji hoće da uče. To je jedna vrsta ostrakizma, jedna vrsta vršenja, naročito na društvenim mrežama, neviđenog pritiska na svakoga ko želi da normalno obavlja svoje studentske ili učeničke ili druge funkcije. Tih studenata ima desetine hiljada. Neki put sam slušao neku studentkinju koja kaže – pa, dobro, stvarno ima tih koji bi hteli da studiraju, ali evo, oni mogu da dođu na plenum, pa da razgovaramo.Mlada damo, vi ste nekome oteli Ustavom garantovano pravo i kao znak, šta, imperatorske milosti mu dajete mogućnost da dođe, pa i da razgovara sa vama. Pa, na šta to liči? šta to liči? A kad vi imate svoje zahteve, o njima ne može da se diskutuje, nego kaže – nije mi jasno zašto smatraš da ovo nije ispunjeno, ti kažeš – neću da pričam s tobom. A kad nekome otmeš Ustavom garantovano pravo, onda misliš da to nije nasilje, misliš, pa dobro, evo mu utešno neka dođe da razgovaramo.Dakle, poraženi su svi oni, ne samo ovi koji su ovde rušili i palili Skupštinu sa željom da unište Skupštinu kao instituciju, nego i svi oni koji nisu ali zagovaraju prelazne vlade, ustavotvorne skupštine i slično.Samo da objasnim stav Mi – glas iz naroda zašto smo mi protiv prelazne vlade. Znam da je to vama jasno, nego zbog građana. Zahtev za prelaznom vladom znači da neko treba da se odrekne suvereniteta koji su građani na njega preneli, treba da se napravi takav pritisak na vladajuću grupaciju koja treba da popusti i da kaže – dobio sam suverenitet od građana, ali je ovaj pritisak toliko veliki da se ja odričem suvereniteta koji su mi građani dali.Zato dali.Zato smo mi iz Mi-Glas iz naroda protiv prelazne vlade, jer smo protiv odricanja od suvereniteta, a jesmo za to da Vlada padne. Mi imamo drugačiju politiku iz drugih razloga, da sada ne idem u detalje, evo recimo gospodin Šutanovac, kao kandidat za našeg ambasadora u Vašington, kao ilustracija, ali nismo za to da se iko odriče suvereniteta i ne treba da se odriče suvereniteta.Jedna digresija, pošto je bilo govora i o tome u našoj političkoj praksi od devedesetih godine na ovamo, jedini izuzetak kada je postojala prelazna vlada je bilo 2000. godine,

hiljada glasova više od Slobodana Miloševića, a ako gledamo bez Crne Gore dobio je više od 700 hiljada glasova više u Srbiji, više od 700 hiljada glasova. Zamislite da neko pobedi Vučića sa 700 hiljada glasov i sada postavljamo pitanje suvereniteta. Dakle, prosto, ubedljivo je bilo i na svim lokalnim izborima smo apsolutno pobedili. Mi smo tada, primera radi, u Beogradu od 110 odbornika, mislim da smo imali 103 i u prvom krugu mislim da smo imali oko 100.

šta građani žele, nije sporno, pa se napravio taj jedan prelazni period koji suštinski nije ugrožavao legitimitet koji se zasniva na volji građana. Oko ovih papira koji su paljeni, svi smo imali zapisnike, koji su potpisali birački odbori, koji su svi do jednog bili u stalnom sazivu sastavljeni od SPS, radikala i JUL-a, njihovom odlukom. Prema tome to nije sporno, taj deo uopšte nije sporan.Jedna stvar koju sam hteo kad sam već na tim godinama, a oko ovog pitanja zvučnog topa i tog naglog bežanja ljudi. Kada razgovaram sa ljudima, oni kažu – pa, Branko, nemoguće je da se tako ljudi razbeže. Sada ću da vam kažem iz prve ruke, 24. septembar 2000. godine, čekamo u noći objavljivanje rezultata glasanja na Terazijama,

kontejner, neko ga je gurnuo, je udario u stub i taj udarac dovede do identične bežanije 1.500 ljudi sa Terazija, na ćoškove. Ništa nije bilo, kontejner lupio, ali su ljudi u povećanoj tenziji i beznačajan događaj. Boga mi, trebao im je jedno skoro minut da se vrate, u stanju u kome su…. Posle su to sve heroji, ali tada im je trebao skoro minut da se vrate.Dakle, sigurno je nekog uzroka bilo, nešto je bilo, ali da mora da bude nešto dramatično da bi ljudi tako reagovali, to je netačno, ali ja vam iz prve ruke govorim. Slušao sam neke, pa oni su psiholozi, oni sada ulaze u teorije, ma ne, što kaže onaj, ja odo. Dakle, tačno sam bio tada tu i video sam i smejao sam se ko lud, kako mi sada čekamo rezultate izbora, ali jedan udarac kontejnera je naterao u bežaniju 1.500 ljudi. Isto. Zašto beže ka ćoškovima? Podsvesno. Ako misli da je opasno, čovek neće da bude gde može opasnost da mu dođe sa svih strana i on podsvesno ide ka zidu, ide ka nečemu što mu se čini da je bezbedno. Identično postupanje je bilo 24. septembra 2000. godine na Terazijama, mislim, negde oko 11.00 sati uveče. Potpuno isto.Šta je bilo tačno? Šta su bili tačni povodi? To će se videti, ali da znaju građani da ta priča – nemoguće je da toliki broj ljudi tako se ponaša, a da ništa u ovom smislu ozbiljnijeg nije bilo moguće. Dokazano iskustveno, provereno, moguće je.Šta nam valja činiti? Ozbiljno mora da se krene u vraćanje nastave. To je apsolutno prioritet svih prioriteta. Ja sam bio nezadovoljan što se ne primenjuju Ustav i zakon inače, ali sada više to ne može da se ne primenjuje, a naročito kada su u pitanju osnovne i srednje škole, a sa studentima, poziv za njih, oni ovo ne gledaju, ali možda će im neko preneti krenite da preispitujete svoje stavove. Imaš ti pravo da smatraš da nešto nije ispunjeno, koliko god hoćeš, bio u pravu ili ne bio, ali nemaš pravo da blokiraš fakultet. Apsolutno nemaš. Nanosiš Srbiji neverovatnu štetu. Prvo, postupaš protivustavno, pa onda nanosiš Srbiji neverovatnu štetu. U kojim okolnostima? Pogledajte, o tome sam isto ranije govorio, povećanje eskalacije napada na srpski narod, Republiku Srpsku i Srbiju. Zašto i Srbiju? Zato što je potpuna destabilizacija regiona na delu, potpuni pokušaj da se ponovo region uvuče u haos preko onoga što se formalno radi Dodiku, Viškoviću i predsedniku Skupštine Republike Srpske. Republike Srpske. Suštinski je to mnogo dublja stvar, mnogo dublja igra, to su globalističke strukture koje žele da dokažu i u Rumuniji, i u Mađarskoj, i u Republici Srpskoj, i na Kosovu, i ovde, i u Siriji, i protiv Hutija itd, žele da pokažu da sve to mora da vri, da sve to mora da ide u haos.Studenti, u tim okolnostima napada na srpski narod, Republiku Srpsku i Republiku Srbiju smatrati da imati jedan minut vremena da još budete u blokadi zato što smatrate da vam neki zahtevi nisu ispunjeni... Lično mislim da kod drugog zahteva moramo da zahtevamo i od policije i od tužilaštva da preciznije se izjasne, detaljnije i preciznije o svakom od tih elemenata koji još uvek nisu dobili u javnosti dovoljno razjašnjenje. Moguće da su u postupcima dobili, ali moraju svi da se nauče da u ovako povišenim tenzijama ne može da se komunicira sa javnošću na uobičajeni način. Mora mnogo više da se bude otvoren i za novinarska pitanja i za objašnjenje itd, bez obzira što studenti ne žele razgovor. Sam idi u objašnjenja, pa ćeš dokazati da si postupio ili će se ostaviti da nisu postupio. To nam je prvi zadatak.Drugi zadatak nam je da, ako bude vremena u daljem radu ove Skupštine, bitno popravimo da nema više ne transparentnosti kada država troši pare, osim tamo gde je nacionalna bezbednost. To je okej. Da tu značajno doprinesemo kako stvari treba da izgledaju, a sve drugo je odgovornost, pre svega, na vladajućoj grupaciji u onom smislu u kom sam govorio, vaše borbe protiv korupcije i kriminala za ubuduće. Vi ste tu u pravu – korupcija i kriminal tamo gde je bilo za u prošlost je stvar državnih organa, ali vaši kadrovi i postupanje za budućnost je i te kako stvar i vaše vladajuće grupacije.Na kraju jedna pohvala za naš državni vrh u pogledu reakcije za nesreću koja se dogodila u Makedoniji. To je bilo pravovremeno. To je bilo po dubini, po sadržini, po načinu pomoći maksimum što je Srbija trebala da uradi i veoma mi je drago da smo na taj način postupili u slučaju te teške tragedija koja se dogodila. Rekao sam u Makedoniji, ali to sad ne sme da se kaže, u Severnoj Makedoniji. Hvala vam.

nema ni smisla i imali biste svega dva minuta da odgovorite, a dosta tema ste otvorili.Ono gde bih voleo da ste u pravu, iskreno bih voleo da ste u pravu, a nisam siguran da ste u pravu, to je taj konsenzus koji ste spomenuli i saglasje između studenata, nekih političkih struktura itd. Šta mi govori da tu treba biti oprezan? Onaj snimak iz Novog Sada gde vi vidite da postoji struktura, a ne pričam o bilo kome, ja pričam o strukturi koja je pokrenula sve ovo.Dakle, Mila Pajić i ti ljudi koje smo imali prilike da slušamo su prvi krenuli u blokade fakulteta, jer Novi Sad je krenuo, a Beograd se priključio, a onda i ostali. Ti ljudi su sami govorili o tome da su, pod jedan, na plenume, već gurali priču o prelaznoj Vladi i, pod dva, da su hteli na samom skupu da krenu sa pričom prelazna Vlada itd.Sad, to meni govori dve stvari. Prvo da jedan deo njih u najblažem, u najmanju ruku, nije iskreno apolitičan, kako želi da se predstavi, nego je vrlo političan, a drugo, da postoji među njima veliki broj ljudi koji su podložni različitim uticajima i faktički su amorfni što se tiče tih nekih stavova i lako nekim pritiskom itd. ti stavovi mogu da im se nametnu.Zato je i izabran sistem plenuma, kao sistem organizovanja celih tih ćelija, kako već da ih zovemo, celog tog protesta, zato što tu više nema nikakvog uvida ko ima pravo da prisustvuje plenumu, a ko nema pravo da prisustvuje plenumu. Dođe sa jednog fakulteta na drugi fakultet, njih 20 preglasa 10 sa onog fakulteta itd.Ja tu ne pričam o onome što nisam se nešto i susretao, nego pričam o onome što je pričao Čedomir Antić. To nije čovek koji podržava ovu vlast, nema razloga da govori bilo šta što nije istina da bi im rekao u prilog vlasti. On je sam pričao o tome da je sa njegovih vežbi ili predavanja bukvalno neka nepoznata grupa izbacila njegove studente. E, sada to znači da oni imaju mehanizme uticaja na to da jednog dana i prelazna Vlada postane tema.Ono što u ovom trenutku i u budućnosti je brana prelaznoj Vladi, to je predsednik Republike, jer vi kad vidite i stavove Proglasa, gde se oni zalažu za narodnu ili kako se više i zove, suština da je prelazna Vlada, kako je krste nije ni važno, gde i oni sami kažu - mandat mora da da predsednik Republike. Predsednik Republike je rekao da za to mandat neće dati, tačka i tu se ta priča završava.Što se tiče ovog drugog dela, što se tiče nas kao organizacije, mi smo apsolutno svesni činjenice da neke stvari i kod nas moramo da menjamo, da moramo da menjamo i neke ljude i neka ponašanja.Ali, na kraju krajeva, mi smo politička organizacija, koja je u prošlosti pokazala i to u bliskoj prošlosti pokazala da je vrlo otvorena i sklona takvim izmenama i takvim promenama i menjali smo i u poslaničkom klubu i u Vladi i na raznim drugim nivoima i lično, ako mogu da budem krajnje ličan u ovom trenutku, moje neko mišljenje i ne bežim od toga i smatram da apsolutno ne treba bežati od ozbiljnih promena, dakle, kada govorimo o kadrovskim promenama i po dubini i po širini, dakle, i dubinski i vodoravno da se što šire zahvati, da se sve preispita i ne vidim da bilo ko od nas treba nekakvo svoje mesto i svoju poziciju da doživljava takvom da iz nekog razloga ima problem da mu se kaže - slušaj ideš malo u drugi plan.Na kraju krajeva, to su sve normalni politički procesi i to je nešto što je potpuno uobičajeno.Sada stepen korupcije je jedno percepcija, korupcije je drugo. Ta priča, opet kažem, ja nemam problem sa tim da se bilo šta ispita, istraži, još pre par godina ili 2020. godini, u tom mandatu u ovoj Skupštini govorio da je za mene najveća hulja i najveća bitanga onaj ko se sakrije iza imena Aleksandra Vučića i onda to zloupotrebljava tako da se bogati, da otima od naroda, ali vi jednostavno za sve to moraju da postoje dokazi znate i sami. Pravnik ste, vrlo dobar pravnik, dakle, znate kako stvari tu funkcionišu. Da bi se te stvari dokazale tu mora mnogo ozbiljnije da se dokazuje od onoga što je percepcija i od onoga što se priča i od onoga što se da čuti.Tako čuti.Tako da, sve u svemu, nadam se da ste za ovo u pravu. Kažem, voleo bih da ste u pravu. Plašim se da niste, ali ajde da neka Bog da da bude da ja grešim, a da vi budete u pravu. Bilo bi dobro za ovu zemlju pre svega, a za ovo ostalo, to je naša interna stvar i mi ćemo se time ozbiljno pozabaviti. Ali, opet kažem, svesni smo mi da postoje građani koji su protiv nas, koji su protiv ove vlasti, koji smatraju da mi sve što radimo radimo naopako i to nije sporno. To je demokratija, na kraju krajeva.Ono što je problem i gde ja vidim problem, na kraju krajeva i vi ste protiv ove vlasti, ali vi niste sebi dozvolili da vas N1, „Nova S“ ili neko treći radikalizuje dotle da nas ovde gađate dimnim bombama. Neki drugi ljudi su tome podlegli i mi se sa tim suočavamo.Sad, šta se tu dalje iza brda valja i šta je tu dalje iza kulisa i ko to želi i zašto želi, tu sam apsolutno saglasan sa ovim što ste rekli. Malo je to širi plan, malo je to šira priča, ali da ne ulazim u to. Hvala.

**Branko Pavlović** Vrlo kratko, neću ni dva minuta. Sve se ja to slažem. U velikoj meri nas je neprijatelj nadigrao i postigao tačke oslonca preko kojih sada pokušava da diriguje političku scenu u Srbiji, ali je na sreću naišao na kontru kod značajnog broja mladih ljudi. To spajanje Proglasa i njih sa protestima je trebalo da se dogodi u Novom Sadu, pa im je propalo. Bombe, baklje i ostalo je panični pokušaj radikalizacije zato što im je propalo.Dakle, da li opasnost postoji? Apsolutno, da se to nekako spoji, ali da li tu ima elemenata očigledno zdravog patriotskog razmišljanja. Bila je zastava UČK, ali bilo je hiljade srpskih zastava i bilo je da se ogroman broj ljudi razišao kada su studenti rekli – ovo nije više naš protest, što je i te kako omogućilo snagama reda da bez problema uz velike napore, suzdržanost i sve ostalo održe stvari do kraja. Ja na to mislim.Dakle, da li smo u jednom trenutku nadigrani – jesmo. Da li su ovi o kojima ste vi govorili poimence, njima se bavi tužilaštvo. Tako da, njih nisam ni spominjao. To se valjda podrazumeva. Ali, mnogo šire je to ispiranje mozgova, mnogo šire je ta mržnja usađena u ljude i tu smo nadigrani. I sad, tu smo gde smo. Treba da vidimo kako sada dalje iz toga da izlazimo i mislim da je vrlo dobro tražiti pozitivnu kopču gde god se može. Tamo gde se ne može, ne može. Hvala. **Snežana Paunović** Hvala potpredsedniče.Složiću se sa vama u prvom delu u kom ste rekli da nisam u pravu kada kažem da rektor Beogradskog univerziteta mora da razmišlja i o jednim i o drugim studentima. Slušajući vas, shvatam da sam pogrešila. U pravu ste, njegova veća obaveza su studenti koji nisu u blokadi. To je tačno.Treba saslušati da bi čovek ispravio samog sebe ili smanjio toleranciju, a pokušala sam da imam i u odnosu na ove studente koji su u blokadama, o kojima govorite, možda ste i tu delimično u pravu.Ono pravu.Ono što, uz napomenu da nisam zaista znala da ste pripadali tom bloku okupljenom oko DOS-a te 1999. ono što ne mogu da prihvatim jeste ta tvrdnja o broju glasova i o tome da ta prelazna Vlada nije bila Vlada koja je otela suverenitet. Reći ću vam zašto. Da je to bilo tako ubedljivo, kako tvrdite, mi bismo uredno kao svaka civilizovana pravno uređena država sačekali drugi krug predsedničkih izbora. To se nije desilo. Neko je smislio to što danas zovu Petooktobarska revolucija. U tom kontekstu treba reći naglas da nisu poništeni samo glasovi iz Crne Gore. Tada nam se prvi put, gospodine Pavloviću, dogodilo da je zvanično država Srbija poništila ljude sa KiM i to je i to je bila jedna tendencija koja nije opadala sa godinama.Tako da, u tom kontekstu ja govorim, ali kako god da je bilo

da je princip nekako sličan, samo što u ovom trenutku nema tog preduslova koji je ključan, dogodili su se neki izbori koji su bili upitni, pa svejedno je ko je u pravu, vi koji tvrdite da je Koštunica imao 600.000 glasova više, na bazi zapisnika, ili ja koja tvrdim da to do kraja niko nije prebrojao samo zato da ne bismo ušli u onaj drugi krug za koji je bilo sigurno da Koštunica neće dobiti.Desili dobiti.Desili su se određeni izbori, a sada pokušavamo da po istoj matrici, kako smo jednom destabilizovali Srbiju, to uradimo ponovo, ali ovog puta bez parlamentarnih izbora, bez bilo kakvih izbora, namećući volju pojedinaca kao sveto pismo. Opet u pokušaju da improvizujemo neku revoluciju. Zato sam u svom izlaganju rekla da je važno da se subota završila na način na koji se završila. Da nismo došli do faze da u ovoj atmosferi koja, slažem se sa vama, i suviše je napeta, u određenim momentima poprima konture šizofrenog i izaziva kod ljudi možda ono što ni sami nisu znali da imaju. Eskalira i dovede do jednog sukoba koji bi bio samo i isključivo na štetu Srbije i svih nas. Istorijska sramota. Još jedna u nizu, jer ponovo kažem ako se vratimo unazad prebrojaćemo takvih istorijskih sramota srpskog naroda koliko god hoćete.Naravno, imamo razloga za ponos, ali naravno i greške na kojima ništa nismo naučili. Da li su se u subotu na ulici našli ljudi koji su nezadovoljni politikom ove vlasti, sistemom,

Da li su ljuti zbog globalne politike ili ponašanja pojedinaca u svojoj sredini? I toga ima. Ali to je upravo ona priča zbog koje sam rekla da moramo da sednemo i da izanaliziramo prvi svi sami sebe gledajući se u ogledalo, ali da ne stavljamo pod tepih sve ono što nas upozorava da neko već primenjenu matricu pokušava da nam primeni ponovo i dovede na vlast neke eksperte sa kojima mi nismo profitirali i nismo imali nikakvu sreću zahvaljujući tome, jer u konačnoj verziji ko su ljudi koji bi mogli danas da kažu sa preciznošću ko su eksperti i među nama i mimo nas.Mi imamo četiri meseca jedan pokušaj da se formiraju paralelne strukture, što takođe nije zdravo, što takođe vodi u anarhiju. Nezadovoljstvo čime god motivisano se rešava na način što razgovarate sa onim ko to nezadovoljstvo izaziva. Odbijanje razgovora, formiranje paralelnih institucija, formiranje nekakvih plenuma o kojima ste vrlo sadržajno govorili, a da istovremeno imate apsolutnu potrebu da jedini legitimni legalni plenum u državi Srbiji ne radi zato što su tamo došli neki ljudi koji to fizički pokušavaju da spreče, fizički nasrćući na svoje kolege, bacajući dimne bombe, e to je paradoks koji se ovde dešava.Zato ja sumnjam u poruku da je jedan od zahteva da institucije rade,

Možda je bilo za sve nas zdravije i korisnije da smo izašli iz onog oblaka dima, ali bi verujte mi na reč, oni koji nam iz dana u dan spinovima kreiraju kobajagi politiku, objašnjavali bi kako su pobedili, isterali predstavnike vladajuće većine, odnosno narodne poslanike iz parlamenta Republike Srbije i da parlament Republike Srbije više ne radi. E, to bi bilo otimanje narodnog suvereniteta čiji smo nosioci i pojedinačno i kolektivno.Želim da verujem da će iz svega ovoga što se dogodilo u subotu, makar studenti shvatiti da najpre treba da ispoštuju svoje kolege, svoje drugare, svoje prijatelje, a onda i sami sebe, da se vrate i završe ovu godinu ako za to nije kasno, da se prestane sa manipulacijom kada su u pitanju srednje i osnovne škole i da profesori i nastavnici koji imaju političku ambiciju to pretoče u jednu političku grupaciju, kako god je zvali, pa ako im je idol Proglas, evo neka stanu iza njega, meni je sasvim svejedno, ali da se politikom bave tamo gde je politici mesto, a da se obrazovne institucije vrate na onaj nivo koji im pripada, zapravo da se bave isključivo i samo obrazovanjem dece, jer ćemo u svakoj drugoj varijanti, ako već nismo izgubili generaciju, generaciju osmih razreda osnovnih škola kojima predstoji završni ispit, za sve njih je ovo ozbiljan hendikep, a da vam pravo kažem i ozbiljan višak vremena za koji nisam sigurna kako ga koriste i da li iz toga može da se desi neka nova šteta. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.

duboko saučešće svim porodicama, ljudima koji su izgubili živote.

kao dobar prijatelj je uvek bila uz sve naše dobre komšije. Kada je teško, kada je najteže, Srbija je bila uz njih. Zato uvek tako treba nastupati i pomagati svakome, jer je to tako i tako će uvek biti. Jedna velika tragedija se dogodila, ali mora se ići dalje.Zato mislim da ćemo mi ovde narednih dana imati mogućnost da razgovaramo o svemu, o svim problemima koji su nam se dešavali.

stranku Pravde i poverenja, stranku sa kojom Ujedinjena seljačka stranka ima protokol o saradnji. Sarađujemo od 2021. godine kada sam bio član poslaničkog kluba gde je bio pokojni gospodin Zukorlić, čovek koga svi znamo. Čovek o kome se sada govori da je bio nešto najbolje, koji je živeo i radio za Srbiju,

Veliki čovek, veliki državnik, vođa Drugog srpskog ustanka, čovek koji je uveo državnost Srbije, čovek koji je bio veliki za nas sada.

na izborima u Rusiji. Putin koji je sada veliki čovek, koji zajedno sa Trampom razgovara da se nađe najbolje rešenje za mir,

18. mart 2004. godine, taj dan za nas Srbe, na taj dan je nešto najgore što se moglo desiti za nas u Srbiji. Tačnije, 17, 18. i 19. marta 2004. godine, pre 21 godinu su šiptari, OVK, albanski ekstremisti iskoristili priliku

28 ljudi je tada izgubilo živote. Tih dana se desila tragedija, tada je bio veliki pogrom za nas. To moje kolege koje dole žive znaju i oni su to osetili. E, to mi ne smemo zaboraviti. Tada smo imali dole misiju UNMIK-a koji su imali 12.000 ljudi, imali su još 4.000 vojnika, ali tih dana

moje pitanje jeste gde je tada bio vrh države Srbije? Gde je tada bio predsednik Srbije? E, to ne smemo zaboraviti.

gde se desio stvarno da je veliki broj ikona, fresaka uništeno, knjige rođenih, knjige venčanih, sve je to uništeno. Zbog čega? Pa, svi znamo, da bi se srpski narod iselio sa Kosova i Metohije.Dragi moji prijatelji, mi smo uvek bile dobre komšije, to znači komšije sa državama koje su priznate, ali mi naše Kosovo i Metohiju sigurno nećemo dati i to niko ne sme i ne može od nas očekivati. Polako, globalna politika se menja, videćemo šta će biti sutra. će biti sutra. Za mene kao čoveka zato su ti dani veoma bitni, ali evo današnjih dana desio se isto nemio slučaj. Miloš Pavlović, mladi student je napadnut, povređen. Kako smo čuli, policija radi svoj posao i taj nasilnik je uhapšen. I pre toga su se dešavali napadi na studente, gde su isto takvi nasilnici odgovarali i odgovaraće pred zakonom.Evo,

gde tamo kod nas ima mladih ljudi koji žele tamo da ostanu i zato ja ovde u Skupštini uvek govorim jezikom ljudi koji tamo žive. Dosta puta pogrešim padež zato što jednostavno tako govorim kako sam naučen tamo i kako se govori kod nas, ali s druge strane govorim o svim onim stvarima koje su bitne za nas koji živimo na jugoistoku Srbije. Prošli put sam govorio o problemima železničke pruge, branika na pružnim prelazima, o problemima puta koji ide od Niša, Svrljiga prema Knjaževcu, put koji je veoma frekventan, sam i o problemima Stare planine, govorio sam i o Nišu, kako je aerodrom u Nišu nešto što je stvarno za nas svetla tačka, kako se razvija, kako je veliki broj letova već veoma frekventan. Govorio Govorio sam da će tamo niški aerodrom biti sada nadograđen i još prošireni kapaciteti, što je za nas veoma dobro. Govorio sam i o ostalim problemima koji se tiču svakog našeg čoveka, za bračnu zajednicu, da je dobro što se stanovi sada obezbeđuju za mlade studente, za mlade ljude mlade ljude i to podržavam, normalno. To su sve stvari koje utiču za te naše ljude da ostanu tamo da žive.S druge strane, mislim da svi mi koji smo tu moramo da nađemo rešenja, konkretna rešenja vezano za mladost, za mlade bračne parove, jer mahom svi ti projekti koji se dešavaju dešavaju se u Beogradu, u nekim velikim centrima, dok mi tamo kod nas, mi tražimo makar ono malo. Ja kažem, u mojoj opštini je bitno kad bismo mogli da odradimo tu fiskulturnu salu koja je započeta još prošlog veka, a još nije završena. Imali smo još neke projekte započete, a nisu završeni. Za nas bi to bio veliki iskorak, da mladi ljudi mogu da se bave sportom.Sve ostale stvari o kojima sam govorio i o kojima ću govoriti i sada i u narednom periodu, to su naše žene koje žive u seoskim područjima, žene majke, porodilje. O tome sam govorio, neću sada da se ponavljam, mada sam siguran i bitno je da svaka trudnica, odnosno buduća porodilja treba da ima 12 meseci plaćenih od dana kada se porodi, a ne od dana kada dobije to porodiljsko bolovanje. Mislim, to su stvari koje se dešavaju, to su stvari koje su bitne i o tome se govori isto, jer te majke, sutra te porodilje doje decu, neko doji decu malo manje, neko više, neko doji decu deset, 12 meseci, a ona mora da se vrati na posao ukoliko ima posao.Veliki problem naših tih malih sredina jeste i to, jutros je bilo na nekoj televiziji da žene poljoprivrednici ili žene koje žive u tim malim sredinama koje imaju više od 45 godina se teže zapošljavaju, što i jeste, jer kad neko sutra dođe, neki privredni subjekt želi da uposli, otvori svoj pogon u nekoj maloj sredini, ja kažem Svrljig, Bela Palanka i Gadžin Han, Sokobanja, neće mi zameriti koleginica,

one su očuvale svoju decu, sada čuvaju unučiće, ali one sigurno mogu da rade i mi moramo naći rešenja da poslodavci koji rade i otvaraju svoje pogone u takvim malim sredinama kao što je opština Svrljig, se tim poslodavcima maksimalno da neki vetar u leđa kada otvore radno mesto u takvim opštinama kao što je opština moja devastirana, demografski ugrožena, da u tim opštinama ti poslodavci imaju veće benefite, da oni tamo otvaraju radna mesta i da se njima da veći benefit za upošljavanje takvih žena, odnosno osoba koje imaju više od 45, odnosno do 62 ili 65 godina ako su to muškarci.

država pomaže svojim određenim subvencijama, dešava se da neki od tih privrednih subjekata iskoriste i odu. Ali, s druge strane, imamo dosta tih privrednih subjekata koji su otvorili svoje pogone kod nas u našim malim sredinama gde je Fond za razvoj Republike Srbije, evo konkretno Fond za razvoj Republike Srbije kod nas je veoma aktivan u tim malim sredinama, ali imamo sada određene subjekte koji su konkurisali ispred Fonda za razvoj da dobiju određena sredstva za neke nove projekte, za upošljavanje novih ljudi

imamo potrebu, više puta smo, ja sam više puta tražio i nadležno ministarstvo i Fond za razvoj i privredni subjekti koji tamo već rade počeli su da otpuštaju određeni broj ljudi baš zbog toga što se desila neka promena u njihovom odnosu, odnosno oni imaju svoje partnere u nekim okolnim zemljama. Sada se promenio taj njihov odnos i oni sada, država Srbija, odnosno Fond za razvoj treba da obezbedi sredstva kojima će da se potpomogne ta firma. Do dana današnjeg, recimo, još nije, sve je prošlo u Fondu za razvoj, čeka se samo da zakaže upravni odbor, ali još nema i on čovek je već otpustio 20, a sada još 30 ljudi, a za malu opštinu kao što je moja 50 radnih mesta manje je, verujte, katastrofa, to je isto kao kada bi u Beogradu izgubilo 150.000 ljudi posao.Moramo imati više sluha za te male sredine, za te privredne subjekte u malim sredinama. Suština svega jeste zapošljavanje, čuvanje radnih mesta jeste prioritet za našu Vladu, za ministarstvo, jer sredine kao što je opština Svrljig, Knjaževac, Bela Palanka, Gadžin Han, Boljevac i veliki broj takvih opština, svaki čovek koji ostane kod nas da radi, da živi, da stvara porodicu, on će čuvati svoje ognjište. Verujte mi, to će biti dobro za sve nas u Srbiji. To su mahom pogranične opštine, koje žele i ti ljudi tamo žele da ostanu da žive, ali zbog ovakve situacije da nema dovoljno radnih mesta, pa ljudi sada traže posao u Nišu, neko traži u Beogradu, neko traži van granica naše opštine. Baš zbog toga mislim da je potrebno da se obezbede prijemčiviji krediti, subvencije kojima će se moći konkretno delovati na teritorije takvih opština.Mislim da je to jedno od rešenja, što se tiče poljoprivrede, razvoja poljoprivrede i stočarstva. O tome smo više puta govorili. To je naša velika šansa. Ali, s druge strane, moraju se praviti pravilnici, uredbe takve da ti ljudi koji tamo žive mogu da tu apliciraju, da mogu tu da konkurišu. Bitno je kada se konkuriše za određeni projekat u okviru Ministarstva poljoprivrede, ali verujte mi, veliki broj mojih ljudi iz našeg kraja to i ne znaju i ne mogu ili jednostavno nemaju uslove da konkurišu, zato što su tako napravljeni, lepo zvuči, ali taj čovek iz male sredine ne može da konkuriše.Sve su ovo stvari koje se tiču malih sredina u okviru projekata, zapošljavanja, u okviru infrastrukture, u okviru svega onog. To su sve stvari kojim se mora omogućiti rad, opstanak u tim našim malim sredinama.Ja sam čovek koji je uvek bio za toleranciju, za poštovanje, za uvažavanje, uvek sam bio za to da se smire strasti. Imali smo unazad nekoliko dana veliki broj ljudi u Beogradu, tačnije u subotu bio je veliki broj ljudi, po procenama naše policije, 107.000 ljudi. To je stvarno veliki broj. Imali smo u jednom trenutku i neke male probleme, ali policija je maksimalno odradila svoj posao.Još jednom, podržavam sve ono što je normalno, podržavam sve ono što ide na to da se ljudi pomire. Unazad nekoliko dana, šef poslaničkog kluba Miloljub Albijanić je govorio, gde je pozvao i patrijarha i predsednika SANU organizacije da pozovu, oni su to uradili. To nama znači pomirenje. I da nadležni organi rade svoj posao, policija, tužilaštvo i svi oni rade svoj posao, da se njima niko ne meša u njihov rad. Verujte mi, moramo imati razumevanja za svakog čoveka i za one ljude koji su mladi, koji su tada izašli na ulice i za one ljude koji žele da uče, to su isto mladi ljudi koji žele da uče i za one ljude koji žive u malim sredinama, koji žele tamo da ostanu, a i one ljude koji žive u velikim centrima.Kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke i okviru našeg kluba Zdrava Srbija – Ruska stranka – Ujedinjena seljačka stranka, mi ćemo glasati i podržati sve ove predloge dnevnog reda današnjeg dana. Glasaćemo za potpredsednicu Skupštine Nevenu Đurić, mladu osobu, kako je malopre govorio kolega, mladu osoba koja iza sebe ima iskustvo i znanje, ali s druge strane, ima i budućnost. Takvim mladim ljudima treba da damo podršku. I ostali odbori i sve ono što je potrebno, mi ćemo glasati, jer mislim da Srbiji treba poštovanje institucija, Srbiji treba ovog trenutka da se ljudi smire, da se smire tenzije i da idemo napred. Još jednom, mislim da je sve ovo što smo danas govorili potrebno, da u miru i toleranciji idemo napred. Hvala lepo. Hvala.Sada prelazimo na listu govornika.Prva na listi je narodna poslanica Zagorka Aleksić. kolege, izražavam najdublje saučešće porodicama žrtava i narodu Severne Makedonije zbog nezapamćene tragedije koja se dogodila u Kočanima.Mi ćemo glasati i za gospođu Đurić, da se izabere za potpredsednicu Skupštine, kao i za ostale tačke dnevnog reda sa ove rasprave.Skup koji se održao u subotu je bio zaista veliki izazov za ovu državu, uprkos pojedinačnim ekscesima, nasilju koje je počelo već u petak, očuvala se opšta bezbednost i sigurnost. Ipak, postavlja se pitanje – šta bi se desilo da se nisu razotkrile očigledne namere novosadske grupe i hapšenja koja su potom usledila? od koje se sada mnogi brže-bolje ograđuju, imala je za cilj rušenje ove države, nasilno preuzimanje institucija. Oni su očigledno obučavani. Iako totalni amateri, ipak dovoljno opasni, važno je da su delom procesuirani.Do

Današnji trenutak govori o krajnje levim ekstremističkim grupama, čije su ideološke postavke vrlo prisutne u današnjem društvenom životu, pa vidimo da se aktuelizuje, na primer, i danas potpuno utopistički koncept direktne demokratije, nasuprot predstavničkoj, koja je za većinu, sigurna sam, jedini normalni i prihvatljiv model.Ove ekstremne grupe deluju i u AP Vojvodini, pa smo svesni i vrlo prisutnih autonomaških tendencija, koje uopšte nisu nova stvar, ali jesu opasnost i jesu pitanje koje ne smemo i nećemo da ostavimo nekim novim generacijama. Mi smo sigurni da će se Vojvodina kao deo Srbije očuvati, uostalom, to je nesumnjiva volja našeg naroda, kao i svih ostalih naroda koji u njoj žive.Ako je neko do sada sumnjao u sprovođenje obojene revolucije u Srbiji, nakon vandalizma u Narodnoj skupštini i otkrivanja jasnih intencija novosadske grupe više nema nikakve sumnje. Iako je najveći broj naših građana došao da u subotu protestuje u miru, mi znamo kakva se atmosfera stvarala uoči tog skupa. Atmosfera uoči državnog udara, atmosfera i akti koji nisu ništa drugo, već pozivi na linč neistomišljenika, poziv za upad u Narodnu skupštinu, Radio-televiziju Srbije i ostale institucije i videli smo na kakve sve akcije. Državni udar se nije desio, nije se desila nasilna smena vlasti, na žalost mnogih iz opozicije. Što se tiče nas, volja građana se proverava samo i isključivo na izborima.Smatramo da je od velikog značaja hitno normalizovati nastavu u pojedinim osnovnim školama. Postavljamo pitanje – kako će učenici nadoknaditi gradivo? Mi stalno spominjemo akademsku godinu, a sa druge strane, voljom jednog dela nastavnika, za jedan deo učenika osnovnih škola propalo je celo prvo tromesečje drugog polugođa.I da, postaje sve veće i masovnije neformalno organizovanje grupe roditelja koji se zalažu za povratak učenika u škole. To su ljudi koji žele da njihova deca ostvaruju svoje pravo na osnovno obrazovanje, koje ne samo da je pravo, već je i ustavna obaveza. To su ljudi koji nisu pristali na relativizaciju stvarnosti, koja se najviše ogleda u tezi da učenici, navodno, umesto nastave, prisustvuju jednom času, a to je čas univerzalnih vrednosti, i koji ne pristaju na neki sud koji se danas plasira, da ekskluzivno pravo prenošenja tih univerzalnih vrednosti deci imaju samo nastavnici koji ne žele da drže nastavu. To su ljudi koji samo žele da se školska godina nastavi normalno. Hvala vam. Hvala.Sledeća na listi je narodni poslanik Sonja Pernat, koja očigledno nije u sali.Sledeći je narodni poslanik Đorđo Đorđić. Takođe nije

Prethodni govornik, kolega Milija Miletić je propustio da kaže da je na ovom protestu, mirnom protestu, uništeno 186 traktora koji su bili parkirani u u krugu ili oko Pionirskog parka, a da je došlo negde oko 138 traktora koji su učestvovali da podrže one učesnike u protestu.Takođe, kao dete prosvetnih radnika, želeo bih da naglasim da su u Srbiji bile mnoge vlasti, i Karađorđevići, i Obrenovići, i socijalisti, i komunisti i četnici, ali se nikada nije desilo da učitelji i nastavnici neće da uče decu, što je njihova osnovna misija. Isto kao kada lekar polaže Hipokratovu da u narednom periodu treba da oštrije deluje buduća Vlada i da se uredi stanje u prosveti i da oni koji ne žele da rade ne primaju nikakav novac, da se raspiše konkurs, jer, kada su u pitanju osnovne škole, imam informaciju da dosta njih ima na birou.Što

Miodrag Jovanović. Ja ga znam još kao gimnazijalca, inteligentan je ali vrlo nevaspitan mladić još u to vreme. Ilustrovaću to jednim primerom. Kada sam zvao njegovog oca na telefon, pošto nije bilo mobilnih, on se obraća ocu i kaže - svinjo, zove te Nikolić. Tako da me ne čudi ovo njegovo ponašanje i sve ovo vezano za predlog za narodnu prelaznu Vladu.Takav predlog još nije poznat nigde u svetu, jer ovo je narodna prelazna Vlada koja je izabrana bila i koja će verovatno biti izabrana, da li rekonstrukcijom ili nekim novim izborima. Znači, narod samo na izborima može da menja Vladu i da uspostavlja rukovodstvo. Ja savetujem ovima koji su nezadovoljni postojećim stanjem da se organizuju politički i da nastupaju

SNS, SPS, niti prozapadne, niti Miloša Jovanovića posle svega, niti unuka Draže Mihajlovića, a rusofili su, da poslušaju i mišljenje zvaničnih institucija Kremlja, da bi "cvetna revolucija" kako kažu Rusi, tj. obojena, dovela do nesagledivih posledica, Srbija se verovatno nikada ne bi mogla da povrati od toga, i da poslušaju i priključe se ovim stavovima koje zastupa Skupština Srbije i većinskim stavovima koji su u Srbiji

povodom stravične tragedije koja se desila u diskoteci u Kočanima.Nažalost, uvek nas tragedije objedinjuju i uvek je solidarnost na najvišem nivou kada se dešavaju ovako strašni događaji. Mi pamtimo solidarnost makedonskog naroda i 1999. godine i 2014. godine, ali smo bili u Skoplju i 2016. godine, kada su oni bili u problemu, sećamo se i 2020, 2021. godine, kada je solidarnost između dva naroda bila na najvišem nivou.Mi smo sa Makedoncima povezani i politički i poslovno i prijateljski i rođački i živimo na ovom malom prostoru usmereni jedni na druge i važno je da se držimo u zlu Kao što smo mi proveravali sa svojim prijateljima kako su, tako su i naša deca proveravala da li su njihovi prijatelji koje su upoznali na kampovima u Evropi predstavljajući Balkan da li su dobro. Ova tragedija je još jednom opomena za nas, za ceo region, da moramo da se kao mali narodi držimo zajedno i da sarađujemo.Danas je na dnevnom redu nekoliko važnih kadrovskih pitanja kojima treba da se upotpuni rad Narodne skupštine, ali i Narodne banke, Komisije za kontrolu državne pomoći i drugih institucija.Poslanička grupa Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije glasaće za sve ove predloge, podržaće sva zakonska rešenja i mi ćemo u danu za glasanje biti "za".Danas biramo i potpredsednicu Narodne skupštine. Kandidatkinja je narodna poslanica Nevena Đurić. Mi tu kandidaturu podržavamo i u posebnom uverenju da će ona doprineti još efikasnijem radu parlamenta.Ono što hoću kao jednu malu ilustraciju, jer nam često kolege koje nisu danas tu poturaju ogledalo, nazivajući nas raznoraznim pogrdnim imenima, a u Neveninoj biografiji stoji jedna savršena jednostavna reč, koja nas opisuje sve zajedno - završila završila Prirodno-matematički fakultet. A u njihovim biografijama, zamislite piše, pohađao, upisao, studirao. Pa, šta to znači, oni se sa nama izmotavaju, a njihove biografije su sve samo ne biografije dostojne kandidata za bilo koju državnu funkciju.U nekim normalnim okolnostima ovo možda ne bi bilo tako važno, ali kada nam neko stalno potura ogledalo, a u stvari je njima uvek krivo ogledalo kada mi njima okrenemo ogledalce da se pogledaju, onda ovako jednu naizgled beznačajnu stvar moramo da im kažemo i moramo da potenciramo.Pored toga skrenuo bih pažnju i na značaj Komisije za kontrolu državne pomoći, jer danas treba da izaberemo tri člana Saveta ove komisije. Moje kolege će govoriti o nekim drugim delovima ovih predloga, a ja sam evo posvetio pažnju Komisiji za kontrolu državne pomoći koja je osnovana zakonom još 2009. godine, ali mi radimo po važećem zakonu iz 2019. godine.Ovaj institut je napravljen kao deo pravnih tekovina EU, pre svega iz razloga zaštite konkurencije na tržištu, odnosno kako bi se sprečila međusobna i nekontrolisana trka

industrije i delatnosti, jer bi naravno onda imućnije države uvek bile u stanju i mogle da odvoje više sredstava da opredele za razvoj određenih industrijskih grana ili određene privredne delatnosti.Osnovni cilj je stvaranje jednakih uslova i ravnopravnog tretmana svih učesnika na jedinstvenom tržištu EU i sprečavanje nelojalne konkurencije. U našem zakonodavstvu državna pomoć je usmerena ka pravnim licima, preduzetnicima i ima za cilj i ujednačavanje regionalnog državne pomoći moraju da se kontrolišu i zato postoji u našem zakonodavstvu Komisija za kontrolu državne pomoći. Suština i smisao kontrole državne pomoći je da se utvrdi da li korisnik ili korisnici državne pomoći dobijaju državnu pomoć u skladu sa odgovarajućim pravilima utvrđenim zakonom i podzakonskim aktima. Ovi modaliteti mogu biti različiti. To su subvencije, fiskalne olakšice, garancije date po uslovima povoljnijim od tržišnih, odricanje od dobiti ili dividende, otpis duga, prodaja ili korišćenje imovine u javnoj svojini po ceni nižoj od tržišne, kupovina ili korišćenje imovine po ceni višoj od tržišne od strane države.Naime,

putem Komisije za kontrolu državne pomoći.Velika je odgovornost Komisije i Savete komisije koje bira Narodna skupština. Mi danas biramo tri člana Saveta komisije na ovaj način, tako da bi kompletirali sastav ovog organa i omogućili njegov rad u punom kapacitetu.Poslanička

izrazim najdublje saučešće porodicama poginulih i celokupnom makedonskom narodu.Imam mnogo prijatelja u toj zemlji, razgovarao sam juče sa njima, svi izražavaju veliku tugu i zabrinutost, ali takođe i veliku zahvalnosti našoj državi, Vladi i predsedniku. Siguran sam da će brza reakcija i pomoć naše države spasiti nečiji život.Danas je napadnut Miloš Pavlović. Napao ga je aktivista i član grupe Kreni – promeni. Jutros sam gledao i pažljivo slušao Savu Manojlovića. Njegovo pumpanje i bahatost je dovelo do toga da neko njegov nasrne na mladog studenta. Najoštrije osuđujem ovaj napad i tražim od nadležnih da hitno i u skladu sa zakonima ove države reaguju.U

Zaključujem da nas je sve pogodila obojena revolucija, iako neki to ne žele da priznaju.Sinoć sam imao prepisku sa jednim prijateljom koji je iz crkve i okačio je status na „Votc apu“ sa protesta. Nisam mogao da izdržim da ne odgovorim na taj status sa sledećim 500.000 ljudi više zaposlenih, 27 zemalja je povuklo priznanje za Kosovo, jedina smo zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Imamo direktnu komunikaciju sa predsednicima Amerike, Rusije, Kine, sa predsednicima najvećih evropskih zemalja.

U Ustavu Srbije prvi put je stavljeno da država ima obavezu da vodi računa o Hilandaru. Završen je Hram Svetog Save. Ne postoji crkva ili manastir koji nije pomognut.Onda u nastavku sam napisao – protestima ozbiljno je ugrožena naša ekonomija. Deca već četiri meseca ne idu u škole i na fakultete. U subotu su bili spremni za ozbiljno nasilje. Ko zna koliko bi žrtava bilo da nije bilo mudrosti države i odvažne policije. Posejali ste mržnju, mi smo na ivici građanskog rata. Nikada ovoliko mržnje nije bilo na ulicama i u institucijama. Gađaju zaposlene u opštinama, školama, uglavnom žene. To su nečije majke, sestre, supruge, a krive su valjda samo zato što rade u državnim institucijama. E, to je posledica vaše ljubavi i pumpanja.Čemu sve ovo, čemu ovo nasilje, ova mržnja, i to napadi bez programa i plana, osim sejanja mržnje? Zar ne vidite šta radite? Da li stvarno mislite da vam je pre bilo bolje, da su vam ovi poslanici opozicionih stranaka predstavnici, oni koji ne mogu da sednu za jedan sto a da se nepoubijaju, koji ne cene ni ovaj dom ni funkciju koju su dobili, već pomahnitalo uništavaju ono što je za mene, za sve nas velika čast. Ili, rektori, profesori koji vas sklanjaju iz škola, sa fakulteta da bi ostvarili svoje političke motive.Znate motive.Znate kako, možda su mene učili pogrešno, ali za mene je biti nastavnik plemeniti poziv koji podrazumeva žrtvu i ljubav ne samo zarad obrazovanja dece, sutra njihovog ličnog boljitka, već i radi sveukupne investicije u budućnost i sliku naše zemlje, pa pitam profesore – 230.000 studenata čeka. Umesto da ih naučite legitimnim putevima za pravo glasa, pravo izbora, politiku vi ih učite ulici, nasilju jer sami niste uspeli nešto da ostvarite u životu. Huškate jadnu decu na ulicu umesto na nastavu.Da li ste svesni da su za mnogu tu dedu majke i očevi godinama radili da ih dovedu na fakultetu, a propala godina mnogo košta. Ista stvar i za malu decu koja su van svojih škola.Verovao sam da smo svi istog stava, da je posao države da brine da prosvetni radnici imaju što veće plate, da obezbeđuju bolje škole, vrtiće, domove, sportske terene, muzičke dvorane, a da deca više vremena provode u svojoj školi sa svojim drugarima i nastavnicima. Što više deca borave u školi, posebno u periodu dok mi roditelji jurimo svoje karijere i zarađujemo novac za život, imamo šansu da svi zajedno tu decu izvedemo na put.Stoga, postavljam jasno pitanje – zbog čega je politički interes bio iznad pitanja obrazovanja i bezbednosti naše dece? Ni kao roditelj, a ni kao narodni poslanik, ma u koju god ulogu da se stavim ne mogu da razumem zašto se nije obezbedio makar minimum zakonske nastave kako naša deca ne bi trpela odluke nekih odraslih.Nastavnici su mogli svoja lična nezadovoljstva, ako ih imaju, ili politička opredeljena da iskazuju posle nastave ne ugrožavajući obrazovni proces, ali ne, oni odlučuju da ne rade, pa se još i ljute što nisu dobili punu platu za nešto nisu zaradili i sada se dovijaju sa roditeljima da im nadomeste platu.Država platu.Država je rekla - onog trenutka kada se nadoknade časovi nadoknadiće se i plata i ponovo pružila ruku pomirenja.Apelujem na nastavnike, studente, učenike, da se vrate u svoje škole, fakultete i da taj proces teče neometano, jer se vlast menja samo na izborima, nikako na ulici, ukoliko verujemo da smo demokratsko društvo, a ja verujem da jesmo.Da, glasaću za Nevenu Đurić jer znam da možeš i smeš.Živela Srbija! Hvala.Reč ima narodni poslanik Edin Numanović. Uvaženi potpredsedniče gospodine Đerlek, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, na poslednjem skupštinskom zasedanju nisam imao prilike govoriti o jednoj veoma pozitivnoj odluci koju smo izglasali u okviru zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a koja se tiče otklanjanja dugogodišnje nepravde i neravnopravnog položaja veroučitelja u našem školskom sistemu u odnosu na njihove kolege i ostalo nastavno osoblje, a koja se ogleda u pružanju prilike ovim ljudima za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vreme, za razliku od prethodne dugogodišnje prakse, kada smo imali prilike da vidimo da su ti ljudi na početku svake školske godine u strahu, stresu, neizvesnosti i iščekuju da li će ponovo biti angažirani na ta radna mesta, pruža im pravo i obavezu stručnog usavršavanja, kao i brojne druge pogodnosti koje već uveliko uživaju njihove kolege nastavnici, profesori, učitelji u našim školama.Mi kao Stranka pravde i pomirenja zdušno smo podržali ovakvu odluku i ovaj zahtev i glasali smo za ovu odluku, jer smatramo da će ona vidno poboljšati kvalitet verskog odgoja naše dece u školama, a kvalitetan verski odgoj može biti jedna od ključnih karika u društvenoj stabilizaciji, u očuvanju porodice, porodičnih, moralnih, etičkih vrednosti, što je veoma važno u ovom izazovnom društvenom trenutku.Siguran sam da će svi verujući ljudi, verujuće porodice, svi oni koji baštine ovakav sistem vrednosti sa odobravanjem i oduševljenjem podržati ovakvu odluku.Još jednom pohvale. Zaista je otklonjena jedna dugogodišnja nepravda.Kada govorimo o sistemu obrazovanja i vaspitanja, dužan sam kao bošnjački predstavnik u ovom parlamentu da vas izvestim o jednom eklatantnom primeru diskriminacije sa elementima islamofobije koji se dogodio u PU „Miša Cvijović“ u Prijepolju.Naime, dve mlade devojke Prijepoljke Bošnjakinje iz Prijepolja odbijene su u njihovom zahtevu da se zaposle, odnosno obave stručnu praksu u ovoj predškolskoj ustanovi, sa jednim dominantnim obrazloženjem i razlogom da njihova odeća koja je u skladu sa principima islama, odnosno hidžab koji nose je u suprotnosti sa nekakvim ranije donetim diskriminatorskim pravilnikom u ovoj ustanovi.Ovo predstavlja grubo kršenje elementarnih ljudskih i manjinskih prava garantiranih Ustavom ove zemlje i bez obzira što se radi o pojedinačnom slučaju, neophodna je brza, adekvatna, efektivna reakcija državnih organa, kako bismo zaštitili ove devojke, kako bismo ovo sačuvali da ostane na jednom pojedinačnom istupu, ali i kako bismo pružili priliku Bošnjacima u Sandžaku i ovoj zemlji da dožive sistem ove države kao svoj i da osete da država brine o njima, o njihovim pravima.Da se radi o jasnom primeru diskriminacije najbolje ukazuje činjenica da su ove devojke nakon odbijanja za obavljanje stručne prakse i zaposlenja u rodnom Prijepolju pozvane iz susednog Priboja, iz predškolske ustanove „Neven“ da se tamo zaposle, da obave stručnu praksu, što nam s jedne strane daje nadu da postoje ustanove koje baštine pravo, pravdu, ljudska, manjinska prava i pružaju šansu svima podjednako u ovoj zemlji.S druge strane, ovaj potez jasno pokazuje da se u Prijepolju desila diskriminacija, jer ako važe isti zakoni ove zemlje i u jednom i u drugom gradu, zašto bi u Priboju moglo, a u Prijepolju ne?Još jednom pozivam Ministarstvo obrazovanja i sve nadležne organe da se čim pre ovo pitanje otvori, da se pomenuti diskriminatorski pravilnik ispravi i uskladi sa zakonom.Takođe, na jednom od prethodnih zasedanja ovde smo govorili o problemu trotoara u određenim naseljima u Novom Pazaru, iz koga dolazim. Iako naizgled banalno pitanje, koje možda i ne zaslužuje da se nalazi kao tema u ovom visokom domu, zbog dugogodišnje nesposobnosti lokalnih vlasti u Novom Pazaru i zbog brojnih smrtnih slučaja koje smo imali na tom području, čak i učenika, to pitanje je postiglo ovu alarmantnost da se pomene i u Narodnoj skupštini.Međutim, dužan sam da vam kažem da to nije samo pitanje trotoara. Ovde treba da govorimo o jednom kompleksnijem problemu, a to su neuređene magistrale, odnosno državni putevi prvog B reda, koji se ukrštaju u samom Novom Pazaru, koji prolaze kroz gusta naselja, pored nekoliko škola, a koji su potpuno neuređeni, bez adekvatnih usporivača saobraćaja, bez adekvatne signalizacije, nadzornih kamera, zaštitnih ograda itd. Čak šta više, u samom centu u čaršiji Novog Pazara se taj magistralni put sužava na jednu kolovoznu traku, gde se saobraćaj odvija naizmenično. Zamislite, ovo čak nije ni privremeni režim saobraćaj, već govorimo o trajnom rešenju koje godinama tako egzistira, bez bilo kakve šanse za njegovo rešavanje.Zato apelujem na Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja, da pored inertnosti i nesposobnosti lokalnih vlasti u Novom Pazaru, da se pozabavi ovim pitanjem, jer se radi o jednom grubom ugrožavanju bezbednosti građana Novog Pazara.Završavam, želim još da se zahvalim kolegi Miliji Miletiću na divnim rečima i prema Stranci pravde i pomirenja i prema rahmetli akademiku muftiji Muameru Zukorliću. Zaista smo svedočili jednoj uspešnoj saradnji sa partijom gospodina Milije Miletića i nadam se da ćemo tako i nastaviti. **Edin Đerlek** Hvala.Reč ima narodni poslanik Mirka Lukić Šarkanović. Hvala, predsedavajući.Poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, želim najpre da se pridružim kolegama i da izrazim duboko saučešće porodicama, ali i celom narodu nama prijateljske Severne Makedonije, koje je zadesila teška tragedija i koji su u samo jednom danu ostali bez 59 svojih sugrađana, mahom mladih ljudi. Narod Srbije, cela Srbija je duboko potrešena ovim događajem, a ja bih htela zapravo da istaknem da sam ponosna na naš zdravstveni sistem koji je kao i uvek, kao i mnogo puta do sada reagovao i preuzeo lečenje jednog broja povređenih.Cela ova situacija podsetila me je na gotovo identične dve situacije od 2008. i 2014. godine u Novom Sadu, kada je gotovo na identičan način nastradalo 14 mladih ljudi. Ja sam kao lekar učestvovala tada u njihovom zbrinjavanju i lečenju i mogu da kažem da moje kolege, a takođe i povređene čeka jedna duga i teška borba u narednom periodu, za kritično povređene sa možda i neizvesnim ishodom.Ovo nas opominje da državni organi Republike Srbije moraju još odgovornije postupati u postupcima davanja dozvola, ali i bolje kontrolisati rad raznih raznih objekata, posebno onih u kojima je velika koncentracija ljudi.Danas u nastavku rada Narodne skupštine biramo nekoliko nosilaca važnih javnih funkcija. Moj kolega je govorio i o članovima Saveta komisije za kontrolu državne pomoći.Pored ostalih predloga, pred nama je i predlog za predsednika i članove Saveta guvernera NBS. Mislim da su i ovog puta u pitanju eksperti. Mislim da oni mogu da nastave potpuno suvereno na čelu sa guvernerkom gospođom Tabaković, da vode stabilnu monetarnu i deviznu politiku, na održavanju stabilnog kursa dinara i održavanju visokog nivoa deviznih rezervi koji doprinose opštoj ekonomskoj stabilnosti naše

mogu da kažem da se radi o eminentnim stručnjacima. Njihove biografije su zaista impozantne. Ja ću samo kratko podsetiti na biografiju profesora Gradojevića, izabrala sam njega jer dolazi iz grada iz kog ja dolazim, iz Novog Sada. To je profesor koji je završio osnovnu, srednju i fakultet, Elektrotehnički u Novom Sadu, a potom master iz ekonomije u Eseksu, a iz finansijske ekonomije doktorat u Kanadi. Kasnije je radio u mnogim zemljama u inostranstvu, mnogim poznatim institucijama, a dovoljno je reći da je radio u Kanadskoj centralnoj banci, ali i u Američkoj centralnoj banci. Predavač je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i na FIMEK-u, privatnom fakultetu u Novom Sadu. To je stručnjak koji ima visoke reference u naučnim krugovima, veliki broj naučnih radova, ogroman broj citata, tako da možemo reći da se zaista kada je predložen za člana Fiskalnog saveta, odnosno Saveta guvernera NBS zaista ništa nije pogrešilo, odnosno da smo mnogo dobili.Takođe, i svi ostali kandidati za ovaj savet i predsednik su zaista sa veoma impozantnim biografijama.U tom smislu, mogu da kažem da će naša poslanička grupa Ivica Dačić – SPS podržati sva predložena kadrovska rešenja u danu za glasanje. Hvala. Hvala.